**Marinika Tepić** Zahvaljujem predsedavajući.Pošto mi niste dali reč odmah kada sam je tražila, odnosno neposredno po učinjenoj povredi Poslovnika, za koju ja smatram da ste učinili, uzećete u obzir to što sada reagujem. Smatram da ste povredili član 8. U prvom stavu se navodi da se o redu na sednici Narodne skupštine stara predsednik Narodne skupštine.Smatram da ste Poslovnik povredili prvo kada ste odredili pauzu i dali obrazloženje da je dajete zato što imate previše prijavljenih govornika. Ovo je Narodna skupština gde narodni poslanici dolaze da govore i prijavljuju se za reč. To je naš posao. Mi smo zbog toga danas došli ovde, a vi ste odredili pauzu i prekinuli diskusiju zbog koje mi ovde postojimo i zbog čega smo izabrani.Dakle, potpuno je neosnovano određivanje pauze da biste sprečili prijavljene govornike da govore. Drugo, u odnosu na to, vaš pokušaj se zapravo nastavio, odnosno on je posledica namere Maje Gojković koja je prethodno govorila da vas disciplinuje i da vas odvrati od vašeg prava i dužnosti, dozvolite mi da završim obrazloženje, malo sačekajte. Ukazali ste na povredu određenih članova. Kakve sada veze ima Maja Gojković sa tim, koja, niti je u sali, niti je sa nama ovde kada smo zajedno započeli sednicu

pod lošim izgovorom i obrazloženjem da je suviše govornika na listi, a mi smo zbog toga u Narodnoj skupštini, a vi u stvari ste podlegli pokušaju disciplinovana prethodne govornice Gojković i niste znali kako da se snađete, nego da uskratite već prijavljenim govornicima pravo da se obrate građanima.Predlagač amandmana, moja koleginica iz Građanske platforme Aleksandra Čabraja, više od pola sata čeka da govori o raspravi koja je izazvana njenim amandmanom i vi uporno ne dajete reč onima koji su se prijavili mnogo pre i poslanice Gojković i poslanika Martinovića.Ja nemam ništa protiv da svi govorimo, naravno, tako i treba. Hvala.Uvažena koleginice, imate u Poslovniku član 112. koji upravo govori o tome kada predsedavajući može da odredi pauzu i naravno član 27. koji govori o tome ko se stara o redu na sednici Narodne skupštine i to vam sve objašnjava.Da li želite da se Narodna skupština u danu za glasanje

ne zna šta piše u Ustavu Republike Srbije.Posle pauze od pet minuta, dozvolili ste da vas gospodin Martinović sa svog mesta opominje da li treba da date nekome repliku ili ne, a to nije u skladu sa Poslovnikom Narodne skupštine, gde vi procenjujete da li za to neko ima pravo ili ne, u članu 104. i dozvolite mi da završim, a ne Martinović sa mesta da govori – ne, ne, da, da, to tako, to da vam kažem da je u samom Ustavu, ono što gospođa Gojković nije znala, zbog čega mi niste dali pravo na repliku, piše u članu 5. da je zabranjena Ustavom uzurpacija vlasti.Ne može gospodin Martinović sa svog mesta … **Vladimir Marinković** Kolega Božoviću, uz svo poštovanje prema vama, ne možemo sada, nije tema gospodin Martinović. Ukazali ste na povredu Poslovnika član 103. i član 104. i dobićete svako pravo danas tokom sednice na repliku, na povredu Poslovnika, uopšte nemojte da brinete.Imao sam pravo da nastavim sednicu u skladu sa i da održim red na samoj sednici, te vas molim da mi u tome pomognete i svi će doći na red, i imati pravo da govore. Hvala vam.Da li želite da se Narodna skupština izjasni u danu za glasanje? Da. Hvala.Reč ima narodni poslanik Aleksandar Martinović.

Dame i gospodo narodni poslanici, gospodine Marinkoviću, ja sam shvatio da ste vi pauzu dali da bismo, da kažem, resetovali diskusiju u Narodnoj skupštini i da bi smo se vratili na raspravu po Ponavljam ono što sam rekao na početku. Dakle, Maja Gojković je zlonamerno protumačena. Žena je rekla da - Ustav ne zabranjuje, odnosno, da ne sadrži zabranjujuće norme kada je reč o obrazovnom sistemu, i svako onaj ko uzme Ustav to može i da pročita. Dakle, to je rekla gospođa Maja Gojković i tu je stvar sasvim jasna.(Marko se tiče ovih koji dobacuju, koji vrište, koji misle da je u njihovo vreme sve bilo odlično, a ništa nije bilo dobro, i koji nam nikad nisu rekli - kad su to udžbenici bili besplatni, samo da ih podsetim, evo ulazi gospodin Dušan Pavlović na društvenim mrežama možete da pronađete video klip u vreme kada je njegov predsednik pokreta ili stranke, šta li je već, bio ministar privrede, gde uvaženi gospodin Pavlović kaže „Treba podići školarine na fakultetima

Sad nas danima ubiše o tome kako treba davati besplatne udžbenike, kako je skupa školarina na fakultetima, itd. A oni se zalagali za to da školarina bude veća da bismo, kaže smanjili škart na Univerzitetima. Pa, da li su naša deca škart? Da li je naša omladina škart? Mi mislimo da nije.

nikakve veze sa ovim amandmanom koji je jako značajan i važan.Molim vas, nemojte dobacivati. Doći ćete i vi na red, ali morate da shvatite da i kolege moraju da se ponašaju u skladu sa Poslovnikom i da govore o amandmanu.Po amandmanu

efikasnosti.Zahvaljujem se svim kolegama iz opozicije, ministru, nekima sa pozicije vlasti, koji su dali podršku ovom našem da član 3, a samim tim je logično da i mi podržimo ovo što je amandman na član 3a, jer ako je srednje obrazovanje obavezno, onda naravno i udžbenici treba… **Vladimir Marinković** Mi se izvinjavamo kolega Živkoviću, na amandmanu na član 3. gospodina Saše Radulović. O tome govorim. Malo se upoznajte sa tekstom.Prema tome, to je potpuno logična stvar i ja se još jednom svima zahvaljujem.Ona rasprava o tome da li je to po Ustavu ili nije po Ustavu, ja bih to prepustio Ustavnom sudu, makar i ovom kakav je sad. Nije bilo nikakvog razloga da to bude obrazloženje zašto se ne prihvata jedan amandman, jedan predlog poslanika, kluba samostalnih poslanika, a to je građanska platforma i nova stranka, da nađemo oko nečeg dobrog, oko čega se svi slažemo da je dobro, da nađemo način, da dođemo do tog dijaloga i da bude izglasano nešto što bi bilo korisno za decu, svu decu Srbije.Naravno, to se nije desilo zato što vladajuća stranka i o tome kako se odnosila na naš amandman, a sada i na amandman kolege Radulovića,

Pa ne odlaze samo zbog krize, nego zato što ih terate da napravite mesto za svoje švercere, za svoje prevarante, za falsifikatore, za sve one koji su od predsednika Ne mogu vam uključiti mikrofon dokle god koristite ovakve reči koje koristite.Potpuno koristite.Potpuno je nedopustivo da se takvi termini koriste.Molim vas da nastavite da govorite po ovom amandmanu.

i na raspravu u hramu demokratije, kako bi ovo zdanje trebalo da bude nazivano. Svako ko hoće da nešto kaže glupo, ružno, odvratno, da preti, ima ulica, pa to tamo radite.Dakle,

ima da se uči i za znanje, ali i za vaspitanje i za izgradnju sistema vrednosti, koje te mlade generacije treba da nose kroz svoj dalji život. I da na taj način temeljimo Srbiju koja će biti primer, lider na Balkanu, lider u Evropi, lider po svemu. Zato moramo da imamo ozbiljne zakone na tu temu, zato moramo da imamo ozbiljne ljude koji sprovod te ozbiljne zakone, što danas nemamo. Danas smo imali i primere za to.Akademska čestitost, to je neki sledeći amandman, on ima veze sa ovim, je odbijena zato što je to sinonim za akedemski integritet. Okej, hajde da prihvatimo da je i to tačno, mada nije do tančina tačno. Zadovoljan sam što je bar pod drugim nazivom kroz sinonim prihvaćen predlog za koji se zalažem već godinu i nešto dana, ali hajde da vidimo da li će to biti sprovedeno u praksi.Da li ostali deo zakona, da li Zakon o visokom obrazovanju donosi uslove da dođe do akademske čestitosti, do pobede, do struke, nauke i čestitosti nad onim što imamo danas? Nema. Već sam Već sam govorio za ministra je preveliko opterećenje da sebi na pleća stavite to da postavljate direktore svuda. Vidim da postavljate sve živo. Nećete imati vremena za to. Mogu da kažem da je neko dobar čovek, ali to ne mora da znači da može da sprovede sve na način koji je adekvatan. Da ne pričamo o tome šta smo imali malopre oko Ustava, i ne poznavanje Ustava od ljudi koji bi to morali da znaju. Hoću da vam kažem jednu stvar, da stavi ruku na Ustav i Jevanđelje može svaki ludak i svaki kriminalac, a to ne znači da će biti pošten i da će poštovati bilo koji propis. Hvala.

**Vladimir Orlić** Čujete već reakcije, gospodine predsedavajući.Ovo sada 107, 108, 109, znači opomena je minimum minimuma koji mora da se dogodi. Na šta to liči? Ako ovo nije vređanje dostojanstva Narodne skupštine, ako nije vređanje pameti, pa imate li bolji primer u ovom sazivu celom?Na celom?Na šta to liči da mi koristimo izraze poput – šta je bilo, ludak, kriminalac, u kontekstu onoga što se dešava ovde, u kontekstu države? U kontekstu onih koji te ljude predstavljaju i koji se trude da institucije funkcionišu, koji su izabrani voljom građana.Šta nije jasno? Da li nekom nešto nije jasno? Onome ko priča o šverceru i prevarantima, nas optužuje i u lice nas gleda. Meni je to vređanje dostojanstva, gospodine predsedavajući. Vređanje dostojanstva da neko ko, na primer, onaj gospodin Zoran Živković malo pre bio direktno odgovoran za to što su mladi odlazili, a čega se ja sećam kada mi ode drug iz klupe zbog toga što je u zemlji bilo divno. Onda, godinu dana kasnije ode onaj ko je sedeo ispred mene, pa kada se završi škola od pola odeljenja. Ja njega da slušam da smo mi sada za takve stvari krivi, kao da se to dešava prvi put. Nema replike na Poslovnik, naučite nešto. Pročitajte nešto ako ste za slova sposobni.Ne može neko da nam priča ovde da mi pravimo zemlju iz koje se tera pamet i poštenje. Pa, za šta nas optužuje?Ako niste reagovali na dostojanstvo kada je govorio Radulović, kada je govorio onaj ljubitelj Tadićevog Jeremića, oni koji se reklamiraju, hoće transfer kod Albina Kurtija, ako ste sve to ignorisali, a ovo malo pre ne možete, da nas optužuje da teramo pamet i poštenje. On nas direktno optužuje da mi hoćemo Srbiju punu Zorana Živkovića. On nas direktno optužuje kad kaže da hoćemo da ostanu samo šverceri i prevaranti, da hoćemo Srbiju punu Zorana Živkovića. Ako to nije uvreda za svakoga od nas ovde, ja veću uvredu danas nisam čuo.Gospodine predsedavajući, vi treba da date opomenu i kad god treba da date pauzu, da se ohlade malo usijane glave, da ih na to podsetite šta se ovde dešava i na šta ova rasprava treba da liči ako hoćemo da bude nešto što treba da bude, na ponos ljudi koji nas gledaju.Ako hoćete da bude u duhu švercera i prevaranata, onda puštajte ovog Živkovića do mile volje, ja neću više da se javljam. Kolega Orliću, delimično ste u pravu. Takav rečnik nikad nisam čuo u životu. Valjda sam odrastao u takvom okruženju gde nisam ni mogao da čujem ovakve reči, ali, dobro,

prethodnog kolege, kada je počeo ovde da vam daje smernice i to vrlo didaktički i vrlo autoritarno da li nekome treba ili ne treba da date pravo na repliku, odnosno da je rekao – nema prava na repliku, što je direktan pritisak na predsedavajućeg i ja želim da vas uzmem u zaštitu, jer smatram da je to vrlo nekorektno ponašanje prema vama.Ako vi nemate snage to da uradite i kažete poslanicima iz vladajuće većine, da se ne ponašaju tako prema vama, evi ja ću to učiniti. Marinković** Hvala vam na ukazivanju na povredu Poslovnika.Kada budete u prilici da budete predsedavajući, možda u nekom drugom filmu,

sam mnogo poruka. Kaže Dragica Vidaković: „Moj kolega poljoprivrednik govori o poštujem pravo opozicije. Gospođo Radeta, nemojte dobacivati. Poštujte vi moja prava.Obrazlažući amandman moj kolega poljoprivrednik govorio je o svemu onome što o njemu nedostaje.

Da zajedno, s obzirom da omalovažava, a ja eto priznajem da sam ovde najslabiji od dve poslaničke grupe, evo, ja se slažem da idemo na testeranje. Mislim da ću mu debelo odmaći, ali neka rezultati kažu što će reći, a bojim se da će IQ mog kolege poljoprivrednika biti manji od njegovog broja cipele.Onda je govorio o poštenju.

Evo, po pitanju čestitosti ja ga pozivam da jednom pokaže tu svoju diplomu koju upornim traganjem 15-20 godina ne može niko, pa ni kolega Krasić da nađe u Nišu.Govorio je o švercu,

Govori o prevarama čovek koji je pelcovao kokoške u selu Pukovac rastvorom jogurta? Toliko o kvalitetu te rasprave.Dozvolićete da na kraju citiram ono što mi je zabranjeno, a ovog puta Cicerona. Ciceron kaže ovako: “Ne treba tražiti razboritost od čoveka koji nije nikada trezan“.

je lista. Imaćete priliku, prijavićete se.Pročitaću vam deo teksta ovog amandmana. „Svako lice ima pravo na obrazovanje i vaspitanje. Državljani Republike Srbije jednaki su u ostvarivanju prava na obrazovanje i vaspitanje. Lice sa smetnjama u razvoju i invaliditetom imaju pravo na obrazovanje i vaspitanje koje uvažava obrazovne i vaspitne potrebe u sistemu obrazovanja i vaspitanja, uz pojedinačnu odnosno grupnu dodatnu podršku u nastavi i učenju ili u posebnoj vaspitnoj grupi ili školi, u skladu sa ovim i posebnim zakonom.“Evo koliko poštujemo pravila i koliko poštujemo srž i suštinu ovoga amandmana da raspravljamo o njemu.Određujem pauzu od pet minuta i nastavljamo sa narednim članom iz razloga što niste hteli da raspravljate o ovom članu.

dr Miladin Ševarlić jednim amandmanom predložili su izmene u članovima 4, 17, 20, 22, 49, 73, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 90, 99, 100, 109, 112, 126, 130, 136, 138, 160, 164, 174, 176, 177, 182, 193, 194.

se tiče konkretnog amandmana koji je predložila Poslanička grupa Dveri, mislim da je od velikog značaja ono što je rekao aktuelni ministar prosvete, gospodin Šarčević, da ono čega nema u Ustavu, ne može se naći ni u ovim predlozima zakona. Tako u Ustavu, gospodine ministre, nema rodne ravnopravnosti, nema seksualne orijentacije i nema onoga o čemu govori ovaj amandman, a to je zakonski zastupnik, koga vi uvodite u 37 članova ovog zakona.Do

pri tom ne objašnjavajući uopšte kako ga pravno utemeljujete u zakonodavnom procesu u Srbiji. On nije ni u kakvom skladu sa drugim zakonima, posebno sa Porodičnim zakonom, koji prepoznaje roditelja i staratelja.Dakle, šta vi želite da nam nametnete kroz zakonskog zastupnika? Ko je sad taj zakonski zastupnik? Da li, zapravo, vi pripremate teren da nastavite sa promocijom homoseksualizma u Srbiji, da uvodite gej brakove i mogućnost usvajanja dece od takvih brakova, pa će oni biti zakonski zastupnici te dece?Jasno je da je Vlada Aleksandra Vučića i vlast SNS glavni promoter ideologije homoseksualizma u Srbiji i sigurno da ovakvim rešenjima vi pokušavate da pripremite teren za sledeću fazu – uvođenje gej brakova i mogućnost da takvi brakovi usvajaju decu i imaju zakonskog zastupnika. Ili nam objasnite odakle, gospodine ministre, ovaj zakonski zastupnik? Hvala.Po Poslovniku ima reč Aleksandar Martinović. Izvolite.(Radoslav

Dame i gospodo narodni poslanici, vidim da u redovima opozicije vlada velika nervoza, nešto ih žulja, ne osećaju se baš najbolje.Što se tiče izlaganja gospodina Boška Obradovića, on iz sednice u sednicu čovek priča jedno te isto. Koji god predlog zakona da je na dnevnom redu, SNS i Aleksandar Vučić su najveći zlikovci na svetu i uvodimo, kaže on, gej

NJima je čestitao gospodin Boško Obradović. Ono što gospodin Boško Obradović ne zna, čini mi se da ne zna, jedan od funkcionera Alternative za Nemačku je gospođa koja se zove Alis Vejdel, koja je deklarisana lezbejka, živi sa suprugom, dakle sa osobom ženskog pola i odgaja dvoje dece. E, to su prijatelji gospodina Boška Obradovića. I ako nekome prigovara za uvođenje gej brakova, gospodin Boško Obradović se direktno zalaže za uvođenje gej brakova. Gospodin Boško Obradović direktno radi na kvarenju naše dece i naše omladine. Ja vas molim, gospodine Marinkoviću, da mu to ne dozvolite.

odnosno član 108, jer smatram da se ne starate o redu na sednici Narodne skupštine i član 27, koji kaže da treba da se starate o primeni ovog Poslovnika.Najpre, vi ste određivanjem pauze, iako ste se pravili posle da niste videli moj zahtev za za reklamacijom Poslovnika i niste mi dali reč odmah po neposredno učinjenom prekoračenju, odnosno kršenju Poslovnika, s vaše strane, a to smatram prvom merom koju ste uveli određivanjem pauze, kao i prethodni put. Dakle, određivanjem pauze, uskraćujete narodnim poslanicima da govore, umesto da se starate o tome da govore... **Vladimir Marinković** Poštovana koleginice, ne uskraćujem pravo poslanicima da govore, nego da dobacuju i potpuno nerazumljivo, ništa ne mogu da razumem. Svako ima pravo da govori. Drugi put ukazujete na ovo, samo završite – u čemu je povreda, koji član je povređen? Rekli ste 108. Na koji način, obrazložite, molim vas. Izvolite. Tepić** Prvo vas molim da me ne prekidate, da izdržite dva minuta. Ja ću isto tako izdržati koliko god treba vaše obrazloženje. Molim vas, nemojte više da me prekidate. Svaki put ste me danas prekinuli. To nema nikakvog smisla.Upravo smisla.Upravo pokušavam da objasnim da ste povredili član 27. i član 108, dakle, staranje o redu, za koje smatram da ne ispunjavate i ne izvršavate valjano i primenu Poslovnika. Dakle, uskraćujete poslanicima pravo da govore. Mene prekidate svaki put. Dok govori drugi narodni poslanik, izričete opomenu trećem narodnom poslaniku, bez ikakvog obrazloženja zašto se to dešava. Dok se mi vrlo glasno javljamo za reč i u sistemu smo, ne dajete nam pravo, koje je pravo prečeg, da reklamiramo Poslovnik, već dajete drugim kolegama koji su se posle nas prijavili, a obuhvatom pogleda apsolutno se ni ne potrudite da uzmete u obzir celu salu. Pravite se da nas ne vidite i pravite se da nas ne čujete. Ja vas molim da

broj dva, vi ste povredili dostojanstvo time što ste čitali amandman. Svi poslanici opozicije znaju da čitaju. Ako ste čitali poslanicima SNS, takođe ste povredili dostojanstvo Skupštine. Nema potrebe to da radite. Ja vas molim da ovu raspravu privedete toku kakav ona zaslužuje. Nema potrebe to da radite.Nemojte da dozvolite, ovo vam ne kažem zbog sebe, zbog vaše partije, kažem vas zbog dostojanstva Skupštine, da vas maltretira jedan Martinović i da vas maltretira gospođa Gojković sa mesta i da vam naređuju šta ćete vi da radite. Vi u ovom trenutku predsedavate Skupštinom. Zaboravite njih.

Marković** Zahvaljujem.Više članova Poslovnika o radu je povređeno: 105, 106, 107, ali i 108. i 109. od prethodnih nekoliko govornika, konkretno od prethodnog govornika.Ja,

nad Narodnom skupštinom? Jedan najgori, koji u celom mandatu je umeo samo da vređa, i danas je to radio, nazivajući nas ludacima, kriminalcima, švercerima itd, i drugi najgori, jer je za svog mandata, dok je bio predsednik opštine, jedino što je uspeo da uradi, to je da upropasti opštinu i da je pokrade za tri milijarde dinara. Da vas pitam dokle ćete dopuštati takvo maltretiranje? Zahvaljujem. da vas razumem i naravno trudim se, zajedno sa predsednicom parlamenta, da pokušam da ubedim narodne poslanike da se takvi termini, takva terminologija ne koristi. Naravno da je ispod svake časti, ispod svakog nivoa rasprave, ali kao što i sami znate u skladu sa Ustavom svako može da postane narodni poslanik, da bude izabran, te ne možemo uticati na kućno vaspitanje i nivo obrazovanja.Da li želite da se Narodna skupština izjasni u danu za glasanje? (Ne)Reč ima narodni poslanik Marko Đurišić, povreda Poslovnika. Predsedavajući, ja sam hteo da se javim po jednom članu, ali prošlo je mnogo vremena i sada ću da govorim o članu 103. stav 3. koji ste povredili. Pročitaću ga – Predsednik Narodne skupštine daje reč narodnom poslaniku koji ukazuje na povredu iz stava 1. ovog člana odmah po završenom izlaganju prethodnog govornika, s tim što predsednici poslaničkih grupa imaju prednost.Znači, ja sam predsednik jedne poslaničke grupe, male, ali kako kaže naš Poslovnik predsednik sam. Samim tim imao sam pravo da govorim pre dvojice kolega koji su govorili ovde sada pre mene.

da vi dajete reč po partijskom ili ne znam kakvom nahođenju, simpatijama ličnim ili ne znam čemu, nego samo u skladu sa ovim Poslovnikom.Ako kaže Poslovnik – da poslanik koji se javio za povredu Poslovnika ima pravo da dobije reč odmah i da u tom slučaju imaju predsednici poslaničkih grupa prednost, meni ste morali da date reč pre pola sata, pre nego što ste odredili poslednju pauzu. Moj razlog za javljanje tada je bio što ste pročitali ovde jedan amandman, valjda u želji da ovu raspravu uvedete u normalan tok, što ja podržavam. Molim vas da sada čitate svaki amandman kako bi znali poslanici o čemu se raspravlja i kako bi znali građani. Građani ovde mogu da čuju na član taj i taj, predložio je amandman taj i taj, i ne znaju o čemu mi ovde govorimo. Iz ovih diskusija koje su ovde bile vrlo je teško i da shvate.

niti ste bili na listi.Sada ćemo dati reč gospođi Maji Gojković koja će govoriti upravo po amandmanu. Građani Srbije će moći da vide, da čuju…(Boško

Izvinite, što ću prvo reći jednu rečenicu.Samo vi imate pravo da određujete kada se daje i u kojim slučajevima replika. Znači, na viku ništa i kome nije jasno, lepo kod Gordane Čomić, uzme stenograme i pogleda kako je ona to vrlo elegantno i strogo radila bez gledanja u pravcu onih koji su vikali replika. I, ona mi je uzor. To je bio samo uvod i mogli bi da se zaista vratimo na raspravu…

tema o kojoj mi treba nekoliko dana da raspravljamo, odnosno o amandmanima, kakvi su, takvi su, ali amandmani su, kojima neko pokušava da popravi suštinu ovog zakona. Znači, od replika, od povreda Poslovnika deca i ljudi koji rade u sistemu obrazovanja nemaju ama baš ništa. Zato molim da se vratimo na suštinsku raspravu. Imamo 2.000 amandmana i svaki amandman donosi nešto pozitivno ili negativno.U

i upravo taj način i obrazloženje koje je dao svakog čoveka u ovoj državi treba da razuveri u dobronamernost podnošenja ovog amandmana.Znači,

to građanima ne znači ništa, kao zakonski staratelj itd. Kada sam čula kao poslanica, koja ne beži od toga da pripada evropskoj partiji naroda i da da moja opredeljenja svakako nisu ekstremno levičarsko opredeljenja, ali kada sam čula njegovo obrazloženje, naravno da ne mogu da prihvatim amandman. Prvo, ono što je izgovoreno u ovom našem domu je svakako govor mržnje. To je svakako bio govor mržnje i od toga ne može da se pobegne. Znači, čak i krajnja desnica ovde mora da se suzdrži od govora mržnje. Obrazloženje je bilo da SNS, kao stranka koja je srž Vlade Republike Srbije i koja omogućava svojom većinom ovde da Vlada Republike Srbije opstane na čelu sa Anom Brnabić, promoviše homoseksualizam i gej brakove i da mi promovišemo usvajanje dece u gej brakovima.Pošto su mene uvažene kolege iz opozicije danas

pošto se poslanici sa vaše leve strane većinom deklarišu da su levičarskih opredeljenja, evo Živković kaže da nije levičarskih opredeljenja, da su protiv svih diskriminacija, da su za apsolutne slobode u našem društvu, bez obzira šta to značilo, oni su svi mirno sedeli i niko se nije javio, osim povrede Poslovnika upućene vama, da protestvuje zbog onoga što je rekao poslanik Boško Obradović, obrazlažući ovaj amandman.Znači, ovaj amandman.Znači, SNS sigurno ne promoviše neke vrednosti protiv kojih su naši glasači, ali nas Ustav usmerava na određene stvari, na to da smo svi mi u ovom društvu jednaki i kako neko ko pripada evropskoj partiji naroda treba vas da upozorava da smo svi mi u ovom društvu jednaki, onda je najmanje ono što očekujem, prvo, da budete protiv ovog amandmana, ne zato što sada ovi predlažu, kao ovi su naši, ovi nisu naši, nego vi vašu političku orijentaciju morate da dokažete time što ste protiv ovakvog amandmana, a drugo da osudite ovaj govor mržnje. Šta to znači promovisati gej brakove u našem društvu? Šta to znači promovisati usvajanje dece u gej brakovima u našem društvu? Šta to znači usvajanje dece? Da mi se pokaže u ovom zakonu gde to ima.Podnosilac amandmana je zloupotrebio instituciju podnošenja amandmana samo da bi govorio krajnje desničarska opredeljenja svoje partije i možda po nekog ko je glasao za njega, iako ja, godinu i nešto, nisam sigurna dali su prešli prešli cenzus ili nisu prešli. Ja još uvek nisam sigurna, ali zaista obrazloženje amandmana je skandalozno. Srpska napredna stranka i sve one stranke koje čine i podržavaju vladajuću većinu i ne mogu ovakav govor mržnje da podrže i ne možemo da podržimo politiku koja se promoviše u ovom parlamentu, a na ovaj način na koji je Boško Obradović to obrazložio. Hvala vam. **Vladimir Marinković** Hvala, predsedavajući.Razumem da se vladajuća većina uvek uznemiri kada ih dovedemo u direktnu vezu sa promocijom homoseksualizma u Srbiji, jer nikada promocija homoseksualizma u Srbiji nije bila na tom nivou kao za vreme vlasti Aleksandra Vučića i SNS. Znači, to je Znači, to je gej frendli vlada, to je gej frendli predsednik, imate prvog gej ministra, imate gej premijera, pravite gej parade dva puta godišnje u Beogradu i sada ih širite širom Srbije. Nikada prava homoseksualaca nisu tako cvetala kao u vreme vlasti Aleksandra Vučića i SNS. Naravno, da vi Naravno, da vi podržavate i Angelu Merkel, jer je ona već usvojila mogućnost homoseksualnih brakova i usvajanje dece od strane homoseksualnih parova.Naravno da ste vi u tom trendu evropskom, da ste vi ta gej frendli politika, da ste vi ta, ne znam kako bi to naš narod nazvao, rizikujem da dobijem opomenu…Dakle, ono što je poenta priče jeste – zakonski zastupnik se uvodi ovde kao apsolutno nepostojeća kategorija. Pored roditelja i staratelja, vi želite da proširite tu mogućnost da još neko bude zakonski zastupnik, staratelj nad decom. Ko? Pa, naravno, homoseksualni bračni parovi kojima ćete vi omogućiti da usvoje decu, po nalogu Angele Merkel i vaših zapadnih mentora koji su vam naložili da organizujete gej parade, a vi umesto jedne, sad organizujete dve, da se pokažete napredniji nego što su to čak i na zapadu.To vam je SNS i Aleksandar Vučić. Znači, služite zapadu duplo više nego što čak i oni traže od vas da im služite, da biste se dodvorili, da biste se slizali, da biste ste se pokazali kao zapadnjaci veći od zapadnjaka. To je ono što mi ovde ukazujemo.Zašto gospodin ministar ćuti? Što ne objasni ko je zakonski zastupnik i da li su to homoseksualni bračni parovi?

slušate predlagača, predlagač govori o svemu osim o svojim nekim strahovima i sumnjama, što stvarno više nije u domenu rasprave u parlamentu. On vidi i ono što nema u zakonu.Sada kada se meni dozvoli, kao nekom ko je iz Evropske partije naroda i ko sigurno ne promoviše ništa što ne žele da promovišu građani Srbije, ili što opet da se vratimo na Ustav, o kome smo slušali čitavo prepodne, ne govori, jedino u šta mogu da posumnjam, ali sigurno neću podržati ovaj amandman, jer ovaj amandman nema veze uopšte sa predlogom zakona, niti sa tim članovima, da je predlagač koji je 2014. u svojoj kampanji imao plakate u kojima govori „Da muškarci“ u stvari želeo nama nešto drugo ovde da saopšti, svoje strahove i svoje sumnje šta bi to zakon možda mogao u nekoj njegovoj podsvesti da zaista radi.Iskreno da vam kažem, kao običan poslanik, pošto ovde poslanici ne znaju šta znači Poslovnik i šta znači sesti u klupe, kada sednem u klupe ja nisam predsedavajući, nisam predsednik. Kao običan poslanik, kao član SNS mogu samo da izrazim sumnju u njegovu seksualnu orijentaciju, jer on danima samo o čemu govori to je o homoseksualizmu, o gej brakovima, o mogućnostima da gej brakovi usvajaju decu i to je sada počeo da nam prikazuje kroz obrazloženje svojih amandmana. Inače, nema potrebe da muškarac lepi plakate sa nazivima i sloganima „Da muškarci“.

Zaista smo vas lepo molili. Mislite o nama šta god hoćete, govorite o nama šta god hoćete, ali ne možete da govorite o LJotićevcima i da tu svrstate poslanike SRS. Ne možete da govorite kao malopre, kada se govorilo o Dušanu Pavloviću i o njegovoj ideji oko besplatnog i obaveznog srednjeg obrazovanja. Znate da se mi srpski radikali zalažemo za upis na fakultete bez prijemnog ispita. To smo rekli svima. Taj Dušan Pavlović, potpredsednik DJB je pre pre tri dana izašao u javnost sa svojom kolumnom na nekom svom blogu, gde je rekao da u Srbiji 35% dece može da položi prijemni ispit zato što su to deca bogatih roditelja, pa bogati roditelji, kako je rekao, mogu da stvaraju radne navike svojoj deci i oni mogu da ih podstiču da uče, a kaže – deca iz nižih slojeva ne studiraju, njihovi roditelji im ne stvaraju radne navike da uče, njihovi roditelji nemaju pare da im plaćaju, a u suštini je on tvrdio da svako plaća visoko obrazovanje i to na jedan zaista skandalozan način gde je razdvojio bogate i siromašne i zamislite

Samo da kažem jedno objašnjenje, a vezano je za školsku praksu. Pravnici koji su radili na izradi zakona i to ljudi i sudije iz Kasacionog suda su nam predložili ovu formulaciju zakonski zastupnik.Ona je šira od roditelja i staratelja, jer jednostavno, ako dođe do razvoda u porodici jedan od roditelja postaje zakonski zastupnik, a drugi ne. Škola i te kako mora da vodi računa ko ima zabranu prilaska ili ako je u pitanju zlostavljanje, većinom i češće žene, tako da je to razlog.Dešava se da dolazi do smrtnog slučaja oba roditelja. Tada hraniteljska porodica, kao i neki od članova porodice, možda deda i baba postaju zakonski zastupnici.

Dakle, posle pola sata sam dobio pravo da reklamiram Poslovnik. Član 107. je dostojanstvo, pa bih sve neke povrede koje su se dogodile u poslednjih 30 minuta…(Aleksandar Martinović:

da ukoliko želite da se na jedan pristojan način komunicira u ovom Domu, treba da date nekome pravo na povredu Poslovnika, ukoliko taj neko traži povredu Poslovnika. Ne vidim gde žurimo ta dva minuta, ako želimo samo da upristojimo ovu raspravu?Mislim da je nepristojna ova rasprava. Nepristojna iz prostog razloga što je u nekoliko navrata predsednica Skupštine sa svog mesta opominjala Gordanu Čomić koja nije bila u sali i njen način vođenja sednice od 2008. do 2012. godine, kada je gospođa bila članica G17 plus. Nije ni bila u ovoj sali.

sada bilo, bio je 103. ili šta se već gospodin Balša Božović setio da kaže. Svakako je dužan da poštuje dostojanstvo Narodne skupštine, pa i onda kada traži povredu Poslovnika.Ne

Najbolje da onda ništa ne smemo da govorimo kao poslanici i da ne smemo da spominjemo nijednog političara koji je u sali, van sale, u gradu, u državi samo zato što se pozivamo na primer prakse kako je to radila Gordana Čomić kada je bila predsedavajuća. U vreme kada je Gordana Čomić bila predsedavajuća nije bilo trećine parlamenta parlamenta ovde, jer ih je sve izbacila napolje i to je jedna istorijska činjenica i to nije ništa strašno.Ne primenjujem takve mere, ali imam prava da u svom govoru pokažem da je Gordana Čomić dobro radila, jer je striktno poštovala Poslovnik i nije dala opoziciji da prekrši taj Poslovnik ni za jotu. Ne znam zašto to smeta Balši Božoviću, meni zaista ne smeta.Da se razumemo, u kojim sam ja strankama bila, jesam, nisam, o tome govore birači, sigurno ne Balša Božović. Ali, samo ga molim, sledeći put kada bude govorio, da se samo okrene oko sebe, samo da se okrene oko uvaženih poslanika koje on podržava ili oni njega podržavaju, i da izvadi istorijat pripadnosti svih političkih partija ko je gde pripadao i da završimo, i da krenu od Zorana Živkovića, Marinike Tepić, da krenu od poslanika koji su napravili njihovu poslaničku grupu, da krenu iz zadnjih klupa, da pogledaju poslaničku grupu koja sedi ispred Dveri itd, i tako bliže, i da završimo jednom sa tim. ja sam bila u 502, razmišljam o 505, ne možete mi ništa, ali okrenite se oko sebe. Hvala. toga što trenutno nemamo red u sali, odrediću pauzu od pet minuta, pa ćemo nastaviti da radimo po amandmanima.(Posle

Poštovana predsednice, poštovani ministre, koleginice i kolege narodni poslanici, podneo sam amandman u želji da olakšamo deci koja imaju smetnje u razvoju i koju imaju neku tešku bolest, da i posle 17 godina, ujedno možda i posle 19 godina sa vašom dozvolom, krenu u prvi razred srednje škole. To sam obrazložio tako što su to u pitanju učenici koje postojeći zakon već prepoznaje, kao one koji su se sa zakašnjenjem uključili u obrazovni proces. Reč je o učenicima sa smetnjama u razvoju, jer se njihovo stručno obrazovanje mora odvijati kontinuirano i u punom obimu nastave, a minimalna trećina učenika koji pohađaju škole za učenike sa smetnjama u razvoju prilikom upisa u srednje škole, imaju više od 17 godina.Svedoci godina.Svedoci smo da brojne i retke bolesti, brojni onkološki procesi traju znatno dugo i da decu praktično onemogućavaju da upišu, tj. da uče i da nakon togakrenu u srednju školu. Zato je predlog ovog amandmana da deca mogu i sa 17 godina, u nekim slučajevima sa 19 godina, uz vašu dozvolu da upišu prvi razred srednje škole.Želja je da se deci omogući da nakon savladavanja teške bolesti, da nastave svoje školovanje, jer i kao lekar i kao nastavnik mogu vam reći da je nastava jedan dobar vid terapije tih stanja i da je otežavajuće kada nekoga izbacite iz procesa edukacije, iz procesa učenja. Zato je moj amandman upravo bio usmeren da im se omogući da nastave upis u srednju školu, prvi razred srednje škole, uz svakako medicinsku dokumentaciju, uz obrazloženje stručnih službi i uz vašu saglasnost.Pre sam vam i zvanično dostavio jedan dopis za jednog dečaka iz Niša, neću spominjati ime, ali je javnost već upoznata sa njegovim imenom i prezimenom i sa njegovom dijagnozom. Na sreću se sve lepo završilo. Ne znam da li ste vi to reagovali na osnovu mog dopisa koji sam prosledio vama, ali se to lepo završilo, dečak je upisao prvi razred srednje škole. Ja vam zahvaljujem, ukoliko smo uspeli da pomognemo jednoj porodici, jednom dečaku koji ima autizam.Ovaj predlog je dobar i ja bih voleo ukoliko postoji mogućnost da se ovaj amandman usvoji. Hvala.

Hvala gospođo predsednice.Poštovani gospodine ministre sa saradnicima, vi ste verovatno, a ja hoću da verujem u to, svesni da snosite veliku odgovornost i nosite veliku odgovornost u društvu, s obzirom da vodite ovaj sistem obrazovanja koji je po meni jedan od kamena temeljaca za sveukupni razvoj naše zemlje, uz naravno, po meni, zdravstvo i kulturu, jer samo zdrav, obrazovan i kulturan čovek, pojedinac i zajednica može da bude temelj sveukupnog privrednog razvoja naše zemlje.Da li ćete ovim zakonom, sistemskim zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja postići to, videćemo u vremenu koje dolazi. Ili ste ovaj zakon doneli kao predlog zakona u Skupštinu, samo da biste uskladili zakonodavstvo iz ove oblasti sa zakonodavstvom EU.Sudeći po broju amandmana koji je pristigao na ovaj predlog zakona, sklona sam tome da verujem da ovaj zakon neće ispuniti očekivanja ni vaša, a ni naša.Da se ja sada vratim na jedan amandman, na član 4. koji su podneli poslanici DS. Ovaj član reguliše besplatno pravo na obrazovanje, pa se u članu, odnosno u stavu 6. kaže lice koje je steklo srednje obrazovanje, a želi da se prekvalifikuje ili dokvalifikuje, stekne specijalističko ili majstorsko obrazovanje, plate školarinu.Mi smo ovde podneli amandman samo ako je to lice zaposleno. Mi već godinama unazad pričamo o tome da naš sistem obrazovanja nije prilagođen zahtevima tržišta rada. Mnoga zanimanja sa kojima naši učenici izlaze iz osnovnog i srednjeg obrazovanja su zastarela i mnoga naša deca koja završe srednje obrazovanje, dugo su na evidenciji za nezaposlena lica i vrlo često imaju potrebu da se prekvalifikuju i dokvalifikuju. Znači, ako su nezaposleni i ako dugo čekaju posao, red je da se takvim licima omogući prekvalifikacija ili doškolovavanje. Naravno, oni koji rade, verovatno je njihov motiv da se prekvalifikuju na neko bolje plaćeno radno mesto, njima i treba ostaviti obavezu da plaćaju školarinu.Kod stava 8. ovog amandmana predviđeno je da visinu školarine određuje ministar, naravno prema vrstama obrazovanja i vaspitanja, s tim da lica, učenici koji su stariji od 17 godina, a nađu se u teškoj materijalnoj ili socijalnoj situaciji, u Predlogu zakona stoji - mogu da budu oslobođeni plaćanja školarine. Mi smo amandmanom odreagovali da budu oslobođeni pod pod obavezno, znači da bude oslobođena i lica koja su u teškoj socijalnoj i materijalnoj situaciji.Verujte mi, kao neko ko radi u socijalnoj službi, odnosno u Centru za socijalni rad, imate mnogo lica koja su iz tih teških socijalnih sredina ,pogotovo ako je to romska populacija, koji i jesu stariji od 17 godina, koji nemaju adekvatno obrazovanje. Svi se trudimo da ih uključimo u sistem rada, pre svega u sistem obrazovanja, ali nemaju sredstava. Molila bih vas da to bude obavezno za takva lica.Vrlo često smo sad ovde, mnogi poslanici su govorili o tome šta je to besplatno i šta je to što vi kao ministarstvo treba da prihvatite, pa smo ovde dugo polemisali o pravu na besplatne udžbenike. Ne samo da to treba da bude besplatno, i da li to vi treba da snosite, jer vi ste veliki deo tih obaveza koje nose epitet besplatno prebacili na lokalne samouprave. Nisu sve lokalne samouprave obratile dužnu pažnju na sistem obrazovanja.Na sreću, ja dolazim iz jedne lokalne samouprave, to je opština Svilajnac, koja velika sredstva izdvaja za razvoj školskog obrazovanja. Počev od toga da su sve, apsolutno sve, i gradske i seoske škole, i osnovne i srednje škole potpuno rekonstruisanje, opremljene savremenom opremom i mogu da se mere sa srednjim i osnovnim školama u svetu i u Evropi.Isto tako izdvajamo, red je da to prosto napomenemo zbog mnogih lokalnih samouprava koje nemaju mogućnosti i ne polažu dužnu pažnju sistemu obrazovanja besplatan prevoz za učenike srednjih škola, pogotovu ako su iz socijalnih sredina, besplatnu đačku kuhinju za učenike osnovnih škola, naravno sa napomenom na one učenike iz socijalno ugroženih sredina. Dajemo po pet hiljada dinara godišnje na početku školske godine za školski pribor i opremu za decu predškolskog uzrasta i za decu u osnovnom obrazovanju.Znači, to su sve te neke pogodnosti koje naša lokalna samouprava može da iz svog budžeta izdvoji, ali to su samo sporadične stvari. Mnoge lokalne samouprave ne mogu da izdvoje i onda su mnoga naša deca, a isto tako i nastavnici, suočena sa nedostatkom para. Zato vas molim da dobro pogledate kada dođe član tamo šta se finansira iz budžeta lokalne samouprave ili iz republičkog budžeta, da obratite pažnju na naše amandmane gde smo reagovali i kod tih članova. Hvala. **Milan Lapčević** Govoriću o amandmanu koji sam podneo na član 4, a koji govori o pravu na besplatno obrazovanje.

treba da služi građanima Srbije da ih nauče, obrazuju, dakle da se kroz sistem obrazovanja steknu određene veštine i znanja da bi mogli ta znanja i veštine sutra upotrebe za svoj život, da mogu da nađu zaposlenje i da budu korisni građani države Srbije.U članu 3. je predviđeno da i strani državljani i lica bez državljanstva imaju potpuno ista prava kao i građani koji su državljani Republike Srbije na vaspitanje i obrazovanje. Dakle, i oni podležu u kategoriju lica koja imaju pravo na besplatno obrazovanje, pa je naša intervencija da onim našim sugrađanima i državljanima Republike Srbije koji žele da se prekvalifikuju i steknu neka nova obrazovanja, jer sa onim što su završili, a imaju više od 17 godina, ne mogu da nađu odgovarajuće zaposlenje i, naravno, obezbede sebi i svojoj porodici egzistenciju, da im sistem obrazovanja Republike Srbije i Ministarstvo, odnosno država, dozvole da steknu te nove prekvalifikacije i dokvalifikacije, ta nova znanja koja će im koristiti sutra da nađu posao, da to bude besplatno. Smatramo da ne treba u tom smislu da se pravi diskriminacija, naročito prema onim licima koja su loša materijalnog stanja. Dakle, da budu pod obavezno oslobođeni školarine ako žele da se prekvalifikuju

Hvala.Reklamiram član 103, gospođo predsednice, koji kaže ovako: „Narodni poslanik ima pravo da usmeno ukaže na povredu u postupanju predsednika Narodne skupštine ako smatra da nije u skladu sa odredbama ovog Poslovnika, a učinjenu na sednici Narodne skupštine“. minuta sada tražim reč. Neću da kažem molim, jer je to vaša obaveza i nema ovde šta koji poslanik da moli.S druge strane, u istom članu 103. se kaže: „Narodni poslanik je dužan da navede koji član ovog Poslovnika je povređen postupanjem predsednika Narodne skupštine i da obrazloži u čemu se sastoji ta povreda, s tim što može govoriti najduže dva minuta“. Gde piše ovde da mora da na početku svog izlaganja poslanik kaže koji član je povređen? Može da se kaže i na kraju. Zašto ne dozvoljavate pripadnicima pre svega DS i cele opozicije povredu Poslovnika?Vi to radite vrlo kratko, ali vaš prethodnik ovde, koga ste vi ostavili da vas zamenjuje, radi to maltene celog dana. Po 15 do 20 minuta ovde i kolega Đurišić i drugi poslanici i ja tražimo povredu Poslovnika.

jer i u januaru i februaru 2000. godine je neko demonstrirao silu, pa posle šest-sedam meseci znamo šta se desilo. Nema potrebe za ovakvim dešavanjima na sednici.Kažem vam još jednom, ne govorim to sada lično vama,

Poštovana predsednice parlamenta, dame i gospodo narodni poslanici, ministre, Socijaldemokratska stranka je podnela jedan amandman koji ima za cilj da obezbedi za određene kategorije besplatno srednje školovanje, odnosno dokvalifikaciju i prekvalifikaciju onima koji to žele.Dakle, mi smo ovim amandmanom predložili da školarinu ne plaćaju učenici koji se upisuju na dalje obrazovanje, odnosno koji se spremaju za polaganje maturskog ispita, zatim lica koja se prekvalifikuju i dokvalifikuju iz zdravstvenih razloga i oni kojima je prethodno prestao radni odnos, odnosno koji su postali tehnološki višak. Vi ste nama u obrazloženju kada ste odbili ovaj amandman rekli – to je u suprotnosti sa našim konceptom, odnosno konceptom Ministarstva o besplatnom obrazovanju.Dakle, ministre, molim vas da još jednom razmislite, a pozivam i narodne poslanike ukoliko ministar neće da prihvati ovaj amandman, da omogućimo onima koji su završili tri razreda srednje škole, žele da polože maturski ispit, da mogu da to urade besplatno, da omogućimo onima koji se prekvalifikuju, dakle ljudi koji su izgubili posao, a izgubili su posao jer nemaju dovoljno kvalifikacija, koji odlaze na biro gde imaju, moram da kažem, minimalnu, smešnu naknadu za šest ili devet meseci. Oni nemaju para da plate školovanje da se prekvalifikuju. Šta ćemo da radimo sa tim ljudima? Izgubite posao jer nemate dovoljno znanja, hoćete da steknete novo znanje, ali nemate para da platite.Molim vas, da ljudima koji su postali tehnološki viškovi u ovoj zemlji omogućite da se prekvalifikuju besplatno.Vi ste rekli u poslednjem i pretposlednjem stavu ovog člana da će ministarstvo koje određuje visinu školarine u ovom slučaju, da će ministarstvo odlučivati koga će izuzeti pa će mu dati da se besplatno školuje. Ministarstvo će odlučiti za određene socijalno ugrožene da mogu. Mi ne želimo da ministarstvo arbitrira od slučaja do slučaja. Hoćemo da imamo jasnu normu koji su ti koji mogu da dobiju besplatno školovanje, ostali ne mogu da dobiju besplatno školovanje. Nemojte diskreciona prava sebi davati, jer mi, naravno, sumnjamo da će ti koji mogu da dobiju besplatno školovanje biti članovi SNS. Isto ono što smo pričali i za direktore koje ćete vi birati i postavljati a bez jasnih kriterijuma.Dakle, molim vas da usvojite ovaj amandman i da omogućimo ljudima koji ne mogu da plate, a žele da steknu novo znanje, da mogu da se zaposle. Hvala.

bih se ovom zahtevu i amandmanu i svakako ćemo ga u danu za glasanje podržati, a i vi gospodine Šarčeviću, razmislite o tome. Toliko ste obaveza na sebe uzeli i nadležnosti ovim novim zakonom, da ja ne znam kako ćete vi da postignete sve to što ste sebi u nadležnost dodelili. Sada vidimo da je Odbor za obrazovanje na zahtev predsednika Odbora, inače vlasnika i predsednika i nekakve instance, na jednom privatnom univerzitetu, koji već deset godina ne može da se akredituje, uspeo da vam dodeli još nadležnosti, koje će verovatno ići u korist toga da on stekne akreditaciju koju deset godina ne može da stekne. O tome ćemo pričati kada bude Zakon o visokom obrazovanju.Vi sada među svim tim novim nadležnostima koje sebi pripisujete, sada sebi još dozvoljavate da budete nekakva milostiva instanca koja će da određuje ko u Srbiji ima pravo kada izgubi posao, da se prekvalifikuje besplatno, a ko mora da plati za to da bi stekao nova znanja i eventualno mogao da se zaposli.Gospodine Šarčeviću, mnogo je. Mnogo je da i to sebi pripisujete. Napravite sistem koji može da funkcioniše a da ne budete vi ti koji delite funkcije, položaje, milost, pravdu, finansije i šanse u životu. Nemojte to, gospodine Šarčeviću raditi, zato što treba da napravite sistem koji će i posle vas da opstaje. Ja se nadam da ćete vrlo brzo otići i svakako da nikome ne treba da pripada takav nivo nadležnosti. Nemojte da budete ti koji delite milost i odlučujete o životnim šansama. Bez obzira na to da li ćete to raditi na najpošteniji mogući način ili ćete to raditi tako da birate članove SNS, koji kada ostanu bez posla ne moraju da plaćaju članarinu, ne pripada ni jednom ministru takve nadležnosti.Rekla sam već, napisali smo amandmanima da ste Dositej Obradović, gospodine Šarčeviću, mnogo bi vam bilo, a nemojte zameriti niste ni prineti Dositeju Obradoviću.

isti je bio i u ovom starom zakonu. Znači, ništa nije promenjeno. Prvo to. Ne kaže ministar nego ministarstvo. Ne postoji jedan način nego silni podzakonski akti. Postoji interes države šta će da plati kao prekvalifikaciju, da li neko radi ili ne radi. Znači, to je sada demagogija.Sa

Ne možemo mi staviti u naš zakon to i to nama predlažu da rade naši profesori kako bi poboljšali svoj status. Tako da se na tome i te kako radi i brine, ali ovo ništa nije menjano iz starog zakona, jednostavno nismo imali bolje rešenje. Ne vidim da je neko predložio bolja, sem, hajde da obećamo sve besplatno. Postoje kategorije ko radi i ne radi. Svako da ja to neću raditi neposredno. **Aleksandra Jerkov** Nije problem u tome da prekvalifikacije treba da budu besplatne, problem je u tome što vi odlučujete za koga će biti besplatne, a za koga neće. Ako to ne vidite kao problem, ja onda ne znam o čemu mi razgovaramo. **Nenad Konstantinović** Ministre, to što je bilo nešto u zakonu iz 2009. godine ne znači da je bilo dobro. Prema tome, ovo rešenje koje smo vam mi predložili je dobro rešenje. Evo, dobili ste predlog. Oni koji su proglašeni za tehnološki višak, dakle, to su ljudi koji su izgubili posao, nemaju ekonomskih mogućnosti da plate prekvalifikaciju. Zašto im to država ne omogući? Jeftinije je za državu da se oni prekvalifikuju besplatno i da dobiju posao nego da postanu socijalni slučajevi. Jeftinije i korisnije. Isto to važi i za onoga ko je završio tri razreda srednje škole. Zašto njemu ne dajemo mogućnost da besplatno položi maturski ispit. Nema razloga za tim. On pokazuje odnos i prema znanju i prema državi i pokazuje želju da se obrazuje, da se kvalifikuje da bi mogao da nađe posao da zaradi. Vi mu to onemogućujete. Dakle, ovde nema nikakvog besplatnog školovanja. **Marijan Rističević** Zahvaljujem.Dame i gospodo narodni poslanici, ja sam dirnut da ljudi koji su otpustili 400 hiljada koji su bili kvalifikovani za svoj posao, kojima su oni grabljivom privatizacijom uzeli radna mesta, sada brinu o njihovoj prekvalifikaciji. I pri tome osporavaju ko je organ koji će dozvoliti da se oni besplatno školuju. Neko to mora, ne mogu svi da dolaze u Skupštinu. Prirodno je da izvršna vlast bude ta, a u sklopu izvršne vlasti je Ministarstvo obrazovanja koje će odlučuje ko stvarno nema uslova da se školuje i prekvalifikuje, da nam se ne desi kao na birou rada da nam dolaze ljudi u BMW-u. **Maja

vam.Osvrćem se na poslednji stav ovog člana, a to je stav 9. koji kaže – roditelj, odnosno drugi zakonski zastupnik deteta i učenika može da se opredeli za sticanje osnova obrazovanja i vaspitanja kod kuće uz obezbeđivanje troškova obrazovanja i vaspitanja.Moj predlog je bio da se ovaj stav briše, zato što nigde dalje u nastavku Predloga zakona nije jasnije definisano kako se ovo obrazovanje kod kuće odvija, pod kojim uslovima, koliko košta i kako to u praksi izgleda. Čak, ovde ne stoji ni da ćete vi doneti bliža uputstva o mogućnosti školovanja od kuće. Bojim se da možemo doći u situaciju da se vrše razne zloupotrebe.Mislim, a ispravite me, volela bih da čujem vaše mišljenje, ministre, da ovo nije ono školovanje deteta u kućnoj nastavi kada je bolesno. Mislim, da se ovde misli na nešto drugo, ali je vrlo opasno što nije razrađeno i mislim da bi trebalo da uvažite amandman da se ovo obriše. Hvala Šarčević** Mislim da bi bio korak napred da ovo razradimo, ako se slažete. Tako da nama sledi nekoliko stotina podzakonskih akata iza ovih zakona, a znate i sami da vrlo brzo moramo uskladiti ove posebne zakone o predškolskom, osnovnom, srednjem i tako dalje kada se završi ovaj krovni.

Hvala.Evo, pošto nijednom nisam dobila pravo na repliku niti reč, a javljala sam se više puta, rasprava o mom prvom amandmanu trajala je čitavo pre podne, moram da kažem sada s obzirom na salvu raznoraznih optužbi u koje uopšte neću da ulazim na naš račun i moj račun posebno, što se tiče ovog amandmana, da mi na kraj pameti, s obzirom da mi je spočitavano da sam ovo napisala amandman da je obavezno da se uvede srednje obrazovanje zato da bih napala da bih napala SNS. Meni kao profesoru koji je 15 godina radio u srednjoj školi na kraj pameti nije bila SNS kad sam ovo predlagala, već nešto sasvim drugo, ali pretpostavljam da vi to ne možete ipak da shvatite.Dakle, ovaj amandman na član broj 4. predložili smo da glasi – Država obezbeđuje besplatne udžbenike za sve obavezne nivoe obrazovanja.S obzirom na prethodni amandman koji sam predložila, a to je da bude i osnovno i srednje obrazovanje obavezno, tu tom smislu i za jedno i za drugo bi trebalo obezbediti i besplatne udžbenike, kao i sve ostalo. Mi smatramo da to uopšte nije neizvodljivo, jer bi to bio samo delić sredstava koji se koriste i troše u neke druge namene koje ni izdaleka nisu toliko bitne bitne za ovo naše društvo kao što je obrazovanje dece.Osim toga, Konvencija o pravima deteta, garantuje deci pravo na besplatno obrazovanje, a to podrazumeva i ovakve obaveze države i to je nešto što uopšte nije niti neizvodljivo niti je toliko retko u svetu, jer trenutno, iako se kaže, da je čak i osnovno obrazovanje besplatno, naravno da ono, de fakto, u Srbiji nije besplatno, jer svi znamo koliko ono košta roditelje, pa zbog toga smo predložili da ono zaista bude besplatno, i to i osnovno i srednje obrazovanje. Hvala. Hvala. Pa da ponovim, amandman je da je obrazovanje pravo deteta, svakog deteta koje je državljanin Republike Srbije i da bi svoj deci trebalo nabaviti sve udžbenike i sva ostala sredstva koja su im potrebna za uspešno obrazovanje.Ministar je o tome malo govorio. Govorio je nekim i narednim zakonima koji će uređivati ovu materiju. jeste, ovakav jedan amandman jeste materija ovog zakona. Pošto su ovo osnove obrazovanja, znači, tu treba staviti neke osnovne odrednice koje onda obavezuju sve naredne zakone da idu u tom pravcu.Da podsetim, u obrazloženju je jasno rečeno – da bi država Srbija nabavila sve udžbenike, za svu decu osnovnih škola, i sve udžbenike za svu decu srednjih škola, da je to negde 0,2-3% budžeta Republike Srbije, da je to pola iznosa koliko dobija ER Srbija na ime subvencija. Da je to 2,3 % iznosa koje daje Republika Srbija za sve. Znači, ovo je moguće platiti. Zaista, bilo kakva argumentacija koja kaže, bila neka Vlada pre i pre njih i oni nisu doneli ovako važnu odredbu, nas iz „Dosta je to bilo„to zaista ne interesuje.To šta je bilo pre i zašto ovo nije rađeno pre, pitanje je zašto se ne radi danas, pet godina već, ovako jednostavna odredba koja bi rešila veliki broj problema za sve roditelje u Srbiji. Opterećenje za nabavku udžbenika je ogromno. Za prosečno primanje domaćinstva po 57.000 dinara, platiti komplet udžbenika između 10.000 i 17.000 dinara, pa ako imate još drugo, treće dete, troškovi su ogromni.Budžet Republike Srbije ovo može da nosi i potrebno je da ovo uradimo.Takođe, predložili smo da prevoz bude plaćen za sve. Da podsetim, sva naša deca u dijaspori, u najkapitalističkijim zemljama na svetu, Americi, Kanadi, zemljama EU, dobijaju besplatne udžbenike i imaju plaćen prevoz. Ovo mogu i građani Republike Srbije. Hvala.

Upravo ćemo se vrlo brzo, videti u ovom domu gde ćemo govoriti o izmeni zakona i dopunama Zakona o udžbenicima, sa uvođenjem digitalnih udžbenika, sa utvrđivanjem manjeg rabata i niza drugih stvari, utvrđivanja obaveznih paketa i smanjićemo tu vašu cifru, sigurno.Postoji sigurno.Postoji još jedan problem, nasleđivanje udžbenika. Ako govorimo o svim kategorijama i vaspitno pedagoškim, u razvijenim zemljama sveta, deca ne smeju da žvrljaju, da prave uši, moraju da vrate u biblioteku i to je pedagoška mera. To je trebalo i ranije da se počne da se radi, i već bi imalo, nije to toliko para dato.Rekao sam i prošle nedelje, a to je da određene škole naručuju nesuvisno skupe pakete u kojima ima mnogo više, a to ne treba deci odmah i deca nose, krive kičmu, a to je zarad ličnog biznisa.Pošto to školski odbori i ostale sredine nisu videle, evo ja sam video. Time ću se baviti.Sa druge strane, mi smo prošle godine deo para ubacili u školske biblioteke i ove godine ćemo, a to nije rađeno 25 godina, upravo da biblioteke obezbede onu dopunsku literaturu i da deca ne vuku i ne plaćaju previše.Mi smo pripremili teren za sve ovo što vi govorite, a ja ću se lično pozabaviti sa ministrom Ružićem, kako to izgleda kod lokalnih samouprava ko plaća prevoz, a ko ne plaća i kako stoji ta struktura. Hvala. **Saša Radulović** Hvala ministre, to je jako lepo, međutim, mi imamo priliku da to uradimo sada. Reči su jeftine, a to da ćete uraditi i da razmišljate i da gledate i analizirate, zaista ništa ne menja da ovo možemo da uradimo danas, a ja da ponovim, ovo je 0,2-3% budžeta Republike Srbije.Tačno je, i u pravu ste. Mi smo ove cifre uzeli po trenutnoj ceni udžbenika. Praktično, pljačkaju se roditelji u Srbiji. To je zato što nam je zakonska regulativa loša. Dopušten je ovakav sistem gde smo izmislili, neverovatno, u godinama do sada da je to neko tržište udžbenika, pa da tu treba neka utakmica, a u stvari se sve prelama preko džepova roditelja. Ovo je jedna jednostavna odredba koja udara temelj i u pranom je zakonu i rešava ovo pitanje.Što se tiče prevoza, da vam kažem, ne mogu lokalne samouprave to da nose. U Beogradu bi možda mogle, ali čak ni tu nije. Zamislite neke ruralne opštine gde ima udaljenih sela, jako mnogo bi to koštalo, lokalne samouprave ne mogu to da nose.Da vas podsetim, još jednom, i Amerika i Kanada, zemlje EU imaju plaćeno sve ovo i udžbenike, i sveske i niko ne ide u prodavnicu, pa ih dobija besplatno, nego odvedete dete u školu i tamo dobija udžbenike. U pravu ste u ovome što ste kazali, udžbenici moraju da se čuvaju, pošto je to nasleđivanje, ali oni koji oštete udžbenike i u tim zemljama moraju da ih plate. Onda imate i tu sankciju i ljudi će, ili čuvati ili ako ne čuvaju, onda su njihovi pa će morati da ih plate na kraju godine.Bez obzira na sve ovo, još jednom ponavljam, nema razloga zašto danas ne bi prihvatili amandman koji utvrđuje ova pravila, i to ne samo, besplatan prevoz, besplatne udžbenike za svu decu osnovnih i srednjih škola i dobro je da ima i tih 85.000 i nešto za srednju školu, ali potrebno je za 560.000 đaka u osnovnim školama i

priče su jeftine, da pređemo na dela, jednostavan član koji utvrđuje standarde. Hvala. **Maja Zahvaljujem predsedavajuća. Ja sam se javila po amandmanu, ali posle podrobnog objašnjenja ministra, ja u drugom stručnom smislu ne bih imala šta da dodam. I pored toga sam osetila potrebu da građanima Srbije ukažem na jednu stvar, a to je da sam ja listajući ove amandmane koje smo dobili u materijalu, uočila ponavljanje jednog istog amandmana koji je podnet na više članova ovog zakona. Tako se predlaže ovde dodavanje tog člana kao 4a i onda idemo dalje, 5a, 6a, pa onda čitate amandmane i dođete do predloga za član 19, za član 30. i onda vidite da se jedan isti amandman amandman ponavlja više puta na različite članove zakona.Neverovatno je da se na svaki član gde je predložen jedan isti amandman, i zamislite kako bi izgledao taj zakon kada bi smo mi sve te amandmane usvojili.Upravo zbog građana koji nemaju ove materijale, a koje mi imamo pred sobom, ovo navodim, jer će oni verovatno, imati prilike da u toku današnjeg zasedanja Narodne skupštine slušaju najrazličitija obrazloženja jedne kopi pejst varijante koja je učinjena, ne iz razloga da bi opozicija u konkretnom slučaju bila konstruktivna, već da bi se vreme dobijeno na osnovu amandmana, koristilo za političku, ličnu ili bilo kakvu drugu promociju.Smatram da to nije u redu ni prema drugim poslanicima u Narodnoj skupštini, a ni prema građanima Srbije.Više se neću javljati po ovom amandmanu, ali napominjem da ih neću podržati u danu za glasanje na bilo koji član zakona da su podneti. Hvala. **Maja Po amandmanu, izvolite. **Saša Radulović** Interesantno je da je koleginica malo pročitala amandmane i videla bi da su dva člana vladajuće većine, na svaki član podneli isti amandman, tako da pričati o tome da opozicija radi jedno, a zaboraviti da duplo više radi pozicija, je drugo.Razlog zašto ovo radimo je zato što je ovo izuzetno važan član, ključni član zakona gde treba da utvrdimo neke osnove i temelje kako će se finansirati obrazovanje.Znači, utvrditi da sva deca u Srbiji dobijaju besplatne udžbenike, i u osnovnim i u srednjim školama, da sva deca imaju besplatan prevoz, a takođe neke stvari koje se tiču kvaliteta. Na primer, u jednom stavu smo odredili da odeljenje u osnovnim i srednjim školama može da ima maksimalno 20 učenika,

nemamo suštinsku diskusiju, pošto je ovo sve zgurano u jednu raspravu, onda moramo na ovakav način da iskažemo šta bi moglo biti urađeno. Dosta reči, pređimo na dela. Hvala. poslanik Vladimir Orlić na ovu temu i na temu ovih i ovakvih predloga.Gospođa Žarić Kovačević je bila potpuno u pravu sa svojom napomenom. Mi smo ovde na svaki član zakona dobili jedan te isti tekst, ovaj o kom slušamo. Sada bi mene živo zanimalo da li ćemo danas čuti jednu te istu priču danas četvrti ili peti put, a biće verovatno i punih 200 puta?Zbog čega smo mi ovo dobili? Dakle, zbog toga što je neko na ovaj način želeo da obezbedi sebi prostor da govori. Koliko to stvarno misli, to je valjda više nego jasno. Ja mislim da mi i grešimo zato što uopšte raspravljamo na temu ovoga ovde. Zaista, na šta bi ličio zakon kada bi ovako nešto moglo da se usvoji? Naravno da ne može, to je suština, baš zato što, kako je rekao predlagač, su reči jeftine. Mi ne treba da se bavimo njegovim jeftinim pokušajima da koristite jeftine reči svaki put iznova i iznova u trajanju od dva minuta. Koliko je to realno i koliko je to iskreno? Pogledajte sadržaj. Da li može ovakva stvar da se reši jednim amandmanom? Naravno da ne može. Gde je kalkulacija? Gde je, na primer, analiza koliko se ljudi ne školuje na nivou osnovnog ili srednjeg obrazovanja zato što ne može da plati udžbenike? Gde su brojevi? Gde su brojevi koliko je socijalno ugroženih među njima, a gde je kategorija „prosto, ne želim“? Gde su brojevi koliko je socijalno ugroženih već pokriveno programima za udžbenike? Ne postoji nigde ništa. Postoji neka paušalna ocena u kojoj je neko ko predlaže da se svakom kupi računar zaboravio da uračuna tu cenu računara. Potpuna besmislica.Mi imamo copy-paste greške. Znači, ne samo logičke i smislene, nego i gramatičke iz člana u član zakona jer je neko rešio da priča ovde kako reči su bar jeftine. Pa vidimo baš na primeru tog čoveka i više nego dobro.Koliko je ozbiljan biće jasno kada se dve stvari razjasne. Prvo, da li je za potpuno besplatno ukidanje svih troškova, a u isto vreme je za povećanje školarine, što mu je rekao podpredsednik njegov, o čemu bruji Srbija ovih dana, jer hoće da, kao što je rekao, odbaci sve one koji po njihovom visokom mišljenju nisu zaslužili da se obrazuju, tako što će da im digne školarinu ili će možda da proba da nam proturi kao mačku u džaku priču – mi smo za to da sve bude besplatno. To prvo da objasni.Druga stvar i možda podjednako važna, onda kada bude ostao u ovoj sali u danu za glasanje, u onom momentu kada mi satima slušamo njegove fenomenalne predloge i glasamo dok on negde uživa u nekoj limunadi ili kafi, kada bude ostao ovde i delio sudbinu nas kojima je stalo do ovih zakona i time pokazao da zaista misli ono što predlaže, ima smisla da se bavimo njegovim predlozima. Do tada ni da se bavimo, a kamoli za njih da glasamo. Hvala. Koristim vreme ovlašćenog predstavnika poslaničke grupe.Da kažem sve ove stvari, neću skrenuti sa teme. Jednostavan način da razotkrijete svu demagogiju Pokreta „Dosta je bilo“, koji traži besplatne udžbenike, da ovo sami predložite, mi ćemo glasati za taj amandman.Što se tiče glasanja, onog trenutka kada prekinete da glasate na zvonce, to ćemo i mi, jer će onda imati smisla glasati.Znači, da ponovim, mi ovde govorimo o tome da sva deca u Srbiji, svih 560.000 đaka u osnovnim školama i svih 260.000 đaka u srednjim školama dobiju udžbenike plaćene iz budžeta. Sva ova retorika koja napada „Dosta je bilo“ ne može da skrene sa ove teme. Mi to, jednostavno, nećemo dozvoliti. Ja neću ići tragom tih napada. Govorim samo o ovome. Obračun postoji. On je stavljen ovde u samo obrazloženje predloga amandmana, kaže koliko to košta i lepo izračunao da je to 0,2-0,3 posto budžeta Republike Srbije, duplo manje nego koliko se daje Kompaniji „Er Srbija“ kao subvencija svake godine, a da ne govorim o drugim. To je deset puta manje nego gubici Železare Smederevo. Znači, opisali smo ovde i kazali da je to moguće, a koliko je to važno svim roditeljima, znaju oni najbolje. Znači, porodice koje imaju primanja od 57.000 dinara, koji moraju da kupuju komplete udžbenika, koji koštaju od 10 do 17 hiljada dinara po detetu, pa zamislite drugo dete, treće dete? Pa, moraju da uzimaju kredit da bi deci nabavili udžbenike. Pa, ovo je ispod svakog nivoa.Znači, najkapitalističkije zemlje na svetu, Amerika, Kanada, zemlje EU su obezbedile ovaj trošak i domaćinski se ponašaju. Udžbenici se pozajmljuju deci, traju po četiri godine, prenose se sa generacije na generaciju. Deca čuvaju knjige. Oni koji ih unište, moraju da ih plate i to je jedan dobar sistem u kome je onda obrazovanje pravo deteta. Znači, umesto ovih besmislenih napada i govora o nama i mi smo ovakvi ili onakvi, recimo da je to sve tačno, nego uradite ovo što govorimo. Dosta je reči, dosta je optužbi. Uradite konačno nešto.Imate jednu odličnu priliku sada, Zakon o osnovama obrazovanja. Lepo donesite član, nabavite udžbenike. Svi iz „Dosta je bilo“ će doći da glasaju za vaš amandman. Ne mora ovaj naš. Međutim, to ne može, će ostaviti sistem po kome se troškovi svaljuju na leđa roditelja, pri čemu je napredovala cela industrija, koja u stvari pljačka roditelje, a zakon ništa od toga ne rešava.Ne, nećemo prihvatiti da nam kažete da ćete to rešiti u nekom narednom periodu. Tako je govoreno da nećete smanjivati penzije, pa ste ih smanjili. Tako je sve bilo, da nećete Haradinaja, pa ste ušli u koaliciju sa njim. Znači, tako ne može. Jednostavno, donesete član u ovaj zakon. ovo je krovni zakon koji daje te temelje i lepo propišite – svi udžbenici, troškovi prevoza, sveske, olovke, kao naša deca koja su pobegla iz zemlje zbog vaše loše vladavine i žive u dijaspori, tamo kako dobijaju tako da bude i u Srbiji. To je najbolja mera za natalitet. To je najbolja mera da praktično pokažemo, da ne pričamo samo o deci, nego da zaista mislimo na njih. Hvala.

što je dobro, prekvalifikuju se.Ali, imamo problem. Znanje se ne stiče samo bubanjem iz udžbenika. Ako su udžbenici besplatni i ako glasam za ovaj amandman, onda strukovnim školama moramo da obezbedimo da strugovi budu besplatni, glodalice, rendisaljke, bušilice. Kao neko ko je išao u mašinsku tehničku školu, mi nismo imali samo udžbenike, sveske i olovke, nego smo imali strugove, rendisaljke, glodalice, aparate za zavarivanje, brusilice, bušilice, itd.Sve nas to vodi do toga da to neko mora i da plati. Znanje se ne stiče samo bubanjem, a očigledno je da ga je neko stekao tako, već opažanjem, iskustvom, praksom, a praksa se vrši, opet, ne samo pomoću knjiga, gram prakse nekad vredi više nego tovar teorije. Međutim, neko ko je suvi teoretičar, neko priča o dijaspori a iz dijaspore ga najurili ovamo jer nije bio dovoljno kvalitetan, očigledno je da ne poznaje drugu vrstu znanja sem onog gde je samo iskoristio pomalo svoju memoriju, da ima znanje koje je apsolutno neprimenjivo i zbog toga su ga i najurili, ne samo iz dijaspore nego i iz Vlade. Hvala. Radulović** Koristim vreme ovlašćenog predlagača.Ovo nas neće sprečiti da govorimo o amandmanu. Znači, bilo kakve uvrede, zaista me ne interesuju. Ja sam inženjer elektrotehnike i radio sam u „Simensu“, tako da nemam nikakve potrebe da branim ni svoje znanje, ni svoju karijeru.Da pročitam, ovde, u samom amandmanu, kaže se: „Republika Srbija je dužna da obezbedi sredstva za opremu za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje za sve korisnike, i to posebno, ali ne i isključivo za udžbenike, sveske, olovke i računare“. Znači, tu spadaju i strugovi i sva ostala sredstva potrebna u stručnim i srednjim školama, tako da da to mora da bude na teret budžeta.Argumentacija mi nije jasna. Ova vređanja su mi jasna, ali argumentacija da obrazovanje ne postane besplatno, to mi je potpuno nejasno.Da ponovim još jednom 0,3% budžeta Republike Srbije je potrebno da se nabave svi udžbenici. Pola iznosa koje „Er Srbija“ dobija kao subvenciju. Znači, ovo je moguće. Za svu decu u Beogradu cena udžbenika u osnovnim školama košta manje nego jarboli.Za svu decu u srednjim školama u Beogradu, cena udžbenika košta manje nego fontana.Znači, dosta reči i dosta uvreda. Na dela, gospodo. Prihvatite ili ovaj amandman ili jedan član koji je sličan ovome. Hvala.

cena desk-topa, lap-topa, da ispadne 56 miliona evra, nemoguće. Onaj koji je to računao, nešto nije dobro uradio. Sada džabe ja ovde pričam da se to ne slaže. Prošli put smo imali omašku od strane istog lica u nekoj tamo matematici za celu milijardu, pa opet nije vredelo da se čoveku lepo objasni. To tako ne ide. Valjda je normalno da ne može ovakva materija ovako navrat-nanos napisanim amadmanom i da je ovo ovde zaista postavljeno samo zato što neko želi sebi da obezbedi prostora za priču i da nagovori da su, ali ne samo govori, dokazuje svojim ličnim primerom da su reči bar-badava jeftine.Ne treba da se bavimo ovim, jer šta god da je mislio, da vam kažem, gospodine ministre, zaboraviću. Kako je zaboravio ove računare, tako je zaboravio svoje stavove. Malo čas spomenu Železaru, čovek koji je predlagao da se ta Železara zatvori, to mu je bilo rešenje za taj problem. Sada ne može nikako da se seti. Podsećamo ga mi, s vremena na vreme, čitamo mu izjavu, ali nekako mu ne dopire do memorije. Pošto pominje „Er Srbiju“, isti čovek, da znate vi, gospodine ministre i ljudi koji ovo gledaju, ima li reči hvale za model primenjen u „Er Srbiji“, pa je i to zaboravio? Isti čovek, gospodine ministre, da čujete i vi i javnost, a mi ga podsećamo uredno, jer imamo izjavu.Govorio je da su subvencije dobra i korisna stvar, a onda je zaboravio da je imao te i takve stavove. Tako će zaboraviti i svoje greške danas, tako će zaboraviti i sve ove prazne priče, zaista potpuno prazne priče kojima maltretira Skupštinu i građane. Ostaće jedna stvar koju će morati da objasni do kraja ove sednice, nećemo mu dati da zaboravi, zašto traži više školarine, ako hoće da sve bude besplatno i svima bude dostupno? Ako ne može da nađe odgovor sam, neka pita svog zamenika koji je to izneo i onako ponosno kao stav obrazlagao. Zašto traži više školarine i zašto limitira ljudima pravo da se obrazuju i usavršavaju, ako smatra da svakome treba da bude sve apsolutno omogućeno i besplatno? To da odgovori, pa ćemo onda da pričamo i o glasanju i o onom zvonu koje mu i dalje zvoni, verovatno zbog onih 1,4% glasova na izborima. Inače, da znate i vi, gospodine ministre, to javnost već zna. To vam je manje nego što je bilo nevažećih listića. To je to. Zahvaljujem.Po amandmanu, reč ima narodna poslanica Maja Gojković. Izvolite.

usvojimo ovaj njegov amandman i sve bi to bilo u redu da obrazloženje ne sadrži određene nelogičnosti, odnosno iz svake njegove reči, ne da se osećaju nelogičnosti, nego čista demagogija, prazne reči koje nisu pokrivene delima ni onda kada je to mogao da uradi, ali ni tada kada je u poslaničkoj grupi koja ga podržava, pretpostavljam da ga podržavaju i u ovom amandmanu, nema poslanika koji se zalažu za nešto potpuno suprotno od onoga što on demagoški ovde govori.Vrlo je lako danas u 2017. godini u Srbiji govoriti o nečemu da će sve biti besplatno, mi ćemo sve deliti besplatno, udžbenike, uniforme, proleće će biti stalno, nećemo imati ni jesen, ni zimu, ni leto, ići ćemo besplatno u pozorište, plivaćemo, igraćemo se po ceo dan, a stvarnost je nešto potpuno drugačija. Ni ti ljudi koji vas danas slušaju, sigurno ne podržavaju tako nešto što vi kažete, jer znaju da je to danas u Srbiji nemoguće.Ono što meni najviše smeta, ja vas ne mogu podržati, uz najbolju svoju želju. Evo, slušala sam sat vremena koliko se vi trudite da ubedite Srbiju da treba da glasa za vas zbog ovog amandmana, jer ćete nešto deliti besplatno, to je svakako zato što vi sedite ovde pored Dušana Pavlovića, pa ga pitajte za šta se on zalagao 2013. godine, a to je povećanje školarine i za šta se zalagao pre neki dan, jer sam pažljivo slušala poslanicu Vjericu Radetu, koja očigledno ima vremena, pa prati šta on piše na blogovima ili društvenim mrežama, na nekom tviteru, ne znam, nisam je dobro razumela, nisam stručnjak za to, nećete mi zameriti, gde se ponovo zalaže za povećanje školarine i posle dva dana vi sedite pored njega i kažete – hoću sve besplatno.Drugo, zašto mi ne možemo da vas podržimo, ne može niko ovde u sali da vas podrži, zato jer vi tražite da se ukine „Er Srbija“, pa čekajte, tamo su neki ljudi zaposleni kao piloti, kao tehničari, stjuardese, itd, koji su roditelji te dece, čiji će mama i tata izgubiti posao, a oni će imati bukvar besplatan. Fenomenalna ideja, fantastična. Ovo još davno nisam čula, ali vi ste 2013. godine bili ministar privrede, pa onda član partije, Dušan Pavlović je bio protiv vas, jer je on tražio da se povećaju školarine, a vi ste tražili da se uvedu subvencije i da se pomogne našoj privredi. Pa kako čovek da vam veruje? Ne znam, potpuno sam zbunjena. Želim da vas podržim, ali ne znam kako da pomognem roditeljima koje ćete ostaviti bez posla. Hvala. Zahvaljujem.Po amandmanu, reč ima narodni poslanik Saša Radulović. **Saša Radulović** Vreme poslaničke grupe.Svi ovi napadi, sve ovo o meni, zaista neće me skrenuti sa ove suštine. Znači, izmišljati stvari koje ne postoje, koje se nikad nisu desile, ja sam ukinuo subvencije, pogledajte budžet za 2014. godinu, bilo je nula subvencija. Niko ne govori o ukidanju „Er Srbije“, nego govori o tome da se uvede red. Ovo kako se sada radi i davati subvencije preko 40 miliona evra godišnje, govori o neodgovornosti vlasti.Onda dolazimo do ove ključne stvari. Da bi se nabavili svi udžbenici, za svu decu, osnovnih i srednjih škola i da bi išao ovaj sistem pozajmljivanja, to godišnje košta pola subvencije za „Er Srbiju“.Kada govorimo o Železari, a nije mi padalo napamet da ukinem bilo šta, govorili smo o uvođenju reda. Umesto uvođenja reda, ličnih karata, popisa imovine i svih tih stvari, šta se desilo? Dovođeni su neki čudotvorci iz Slovačke, odakle već, koji će, kao, tu da vode Železaru. gubici 270 miliona evra za dve godine. To vam je, dragi građani, dovoljno za 10 godina nabavke udžbenika za svu decu svih osnovnih i srednjih škola. To košta 0,2-0,3 posto budžeta.Naravno, u svemu ovome govore se stvari koje jednostavno nisu istina, a to je da nema para. Novca ima, samo se troši na stvari na koje ne bi trebalo da se troše, a ne troši se na stvari koje su bitne za sve građane, pa se onda ne troši na udžbenike, nego se baca novac na subvencije, kojekakvim stranim investitorima. Onda sedimo ovde, umesto da govorimo o suštini, gledamo kako da se napadne opozicija, kako ja da se napadnem, da vam kažem. Neka je sve to istina, usvojite amandman. Svojim rečima ga napišite. Nemojte da obmanjujete građane, jer nabavka svih udžbenika, ponoviću, košta 0,2% do 0,3% budžeta Republike Srbije, a to je pola iznosa od subvencije koje „Er Srbija“ dobija svake godine. To je jedna desetina neodgovornog gubitka koji je napravljen u Železari u 2014-2015. godini.Ovo je moguće. Dosta retorike, dosta napada, dosta priče o svemu i svačemu. Evo vam prilike da uradite nešto, građani vas gledaju. Hvala.

i da bi obrazovanje bilo potpuno besplatno u Srbiji. Obrazovanje jeste besplatno, to tako piše u Ustavu, koji ne voli ona strana kada se pozivamo na to, ali udžbenici su se uvek kupovali. Da li će to tako biti u budućnosti, svi želimo da Srbija bude jedna respektabilna, ekonomski jaka država, što danas već jeste u odnosu na period kada je Radulović bio ministar, pa da imamo primere kao što je to u Kanadi i u SAD, koje uvaženi kolega voli da navodi kako je tamo besplatno.Ovih dana sam i ja, kada je Saša Radulović uložio amandmane, dobila nekoliko poruka od roditelja dece koja se školuju u Americi, koji su uplašeni za taj sistem školovanja, koji je dobar u Americi, upravo zbog činjenice da podnosilac amandmana Saša Radulović duguje SAD za porez milion dolara.Oni se boje, pošto Tramp uvodi mere uštede, da su oni u ozbiljnoj opasnosti,

da Tramp ne bi morao da uštedi na školstvu i da smiri našu dijasporu, jer ako on plati to biće sve u redu i pokazaće jedan dobar primer da i strani građani koji rade povremeno i privremeno u SAD, poštuju tu državu i plaćaju porez. A, uvođenje reda, znamo kako to izgleda u zamisli Saše Radulovića, Železara, Er Srbija, ostavljanje bez posla roditelja te dece koji će imati bukvar, ali mama i tata neće moći ništa drugo da im priušte. Hvala.

osnovce, mislim da ne treba da se usvaja ništa novo, sem da se vrati na ono što je DS radila dok je bila na vlasti. Da svi učenici i učenice imaju besplatne udžbenike, u Beogradu su doduše bila dva kompleta, zato što je gradska vlast učestvovala u toj akciji.Ono što je veoma važno jeste da se takođe podvuče da danas osnovci prvog, drugog i trećeg razreda preko 15 ili 20 kila moraju da nose svakog dana u školu u svojim torbama, što mislim da je takođe jedna od stvari koju treba prodiskutovati i da li se uopšte može razmišljati o tome da se dva kompleta uvedu za svako dete u Srbiji, da jedan bude u školi, da drugi komplet bude kod kuće, naravno, da se čuvaju, paze i da se na taj način prenose sa generacije na generaciju.Ono što me je opet frapiralo jeste da je još jednom gospođa Gojković rekla da u Ustavu piše nešto što ne piše. piše. Prvo je rekla da zabrane ne postoje u Ustavu, što nije istina, zato što postoje zabrane diskriminacije, zabrana cenzure, zabrana ropstva, zabrana sukoba interesa, što joj verovatno i nije toliko poznato, ali je maločas izjavila da je obrazovanje u Srbiji besplatno i to nije istina. U Ustavu piše da je osnovno obrazovanje besplatno i samo osnovno.Ono što je veoma važno jeste da se na ovaj način raspravom o tome šta piše u Ustavu ne može doći do rešenja, jer Ustav ne zabranjuje besplatno srednjoškolsko obrazovanje i besplatne udžbenike za svako dete u Srbiji. Takođe, smatramo da je to nešto za šta smo nekada imali novac, a kada su čak i budžeti bili mnogo manji nego što su danas. Plate se nisu prosvetnim radnicima smanjivale i mnogo je bolje bilo stanje u prosveti nego što je to danas. Nadam se, predsedavajući, da se i vi sa mnom slažete, s obzirom da je i gospodin Obradović kao bivši ministar prosvete u vreme vlasti i Vlade DS to potvrđivao.Mislim da je to suština u kojoj i dalje ne mogu da se snađu predstavnici vladajuće većine ili Maja Gojković, koja i dalje ne zna šta piše u Ustavu Republike Srbije, daje sebi za pravo da kao predsednica Skupštine svakome od narodnih poslanika govori šta sme, a šta ne sme, šta je po zakonu, šta nije po zakonu. Zahvaljujem.

o amandmanu, ali ovo je čista replika.Šta imam prava, nemam prava, stvarno ne znam, ja sam izgleda potpuno diskriminisana u ovom parlamentu. Bojim se tog dana kad DS dođe opet na vlast šta će biti sa Verovatno je predviđen neki doživotni zatvor ili mučenje na Golom otoku, ali žao mi je što Mićunović nije izašao, on bi ih malo podučio kako se to radilo tamo.Tako tamo.Tako da, dosta ste me uplašili. Razmisliću da li da se povučem iz političkog života Srbije zbog Balše Božovića. On je jedan poslanik čije reči ja shvatam sasvim ozbiljno i dosta sam uplašena, nije da nisam. Izvinite, poslaniče Božoviću, predsedavajući, molim vas, objasnite mu da se Ustav ne improvizuje. Uzme se, pa se pročita šta piše u Ustavu i onda znate šta sam ja rekla, a šta ja nisam rekla. To je dosta teško za poslanika Božovića, ali do onog kviza kad sam ga pozvala, ima vremena vremena da se upozna.O sukobu interesa, o tome neko nešto govori? Ne znam kako sam ja u sukobu interesa? Ja promenim ime, prezime, ćošak gde živim i odmah pišem po rečenicu. Mislim da je moj dosije ovakav u agenciji. Ali, nisam sigurna da to radi uvaženi poslanik Božović. Nisam sigurna da on svaku promenu u svom imovinskom kartonu, da on to tako revnosno radi kako ja radim.Kako sam ja u sukobu interesa? Pa, ja sam jedini predsednik parlamenta u istoriji parlamentarizma da je u Beogradu živeo kao podstanar. Stvarno, ima granice neke u tim vašim napadima, jer stvarno,

Gojković.Poštovani narodni poslanici, u skladu sa članom 87. Poslovnika Narodne skupštine, sada određujem pauzu u trajanju od 60 minuta.Sa radom nastavljamo u 15.03 časova.Zahvaljujem.(Posle Hvala.